raspraviti. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 696. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja Josip Kraljičković, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Zadovoljstvo mi je u ime Vlade RH ukratko obrazložiti prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda donesen je na sjednici Hrvatskog sabora 2. prosinca 2009. godine, a stupio je na snagu 23. prosinca iste godine. Zakonom je provedeno djelomično usklađivanje s mjerama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda EU te on propisuje sve mjere uređenja tržišta osim izravnih plaćanja za sve poljoprivredne proizvode sukladno načelu pojednostavljenja i transparentnosti EU politika. Temeljem ovog zakona doneseno je dosada 17 podzakonskih propisa kojima su uređena pitanja priznavanja i potpora … organizacijama, tržišnih standarda za voće i povrće, interventnih mjera u stočarskom sektoru, izvješćivanja trgovinskih mjera u poljoprivrednom sektoru, registru vinograda i zaštićenim oznakama u sektoru vina. Bitno je istaknuti da uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda je jedno od mjerila za zatvaranje pregovora o Poglavlju 11. te naše aktivnosti ovom području pomno prati EU. Dakle, u listopadu prošle godine održana je druga misija Europske komisije ciljem ocjene napretka po pitanju uređenja tržišta. Opća je ocjena navedene misije bila povoljna, a dobili smo i neke preporuke za daljnje aktivnosti do ulaska u EU što je jedan od razloga zbog kojega su predložene izmjene i dopune Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Također, predloženim izmjenama želimo osigurati kvalitetniju provedbu pojedinih mjera na način da ih preciznije propisujemo ili definiramo u odnosu na postojeći izričaj zakona. Najvažnija pitanja koja su obuhvaćena priloženim Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o uređenju tržišta su interventne mjere. Posebno javne intervencije i potpora privatnom skladištenju, odobravanje proizvođača u sektoru šećera, pojedine odredbe vezane uz sustav proizvodnih ograničenja potpore određenim sektorima i sankcije u slučaju nepoštivanja … zakona posebno u odnosu na proizvođačke organizacije. Stoga će donošenje ovoga zakona osigurati detaljniju razradu kroz pojedine propise odgovarajućih mjera uređenja tržišta, a time i potpunije usklađivanje s relevantnim propisima koji ovo područje uređuju EU. Time se osigurava potpuno ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz mjerila zatvaranje pregovora o Poglavlju 11., a prema kojima RH mora provesti zakonodavno i administrativno usklađenje, ali i praktičnu provedbu mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda po uzoru na EU. Na samom koncu izjavljujem da Vlada prihvaća pristigle amandmane Odbora za zakonodavstvo, a njih je ukupno 4. Zahvaljujem se. Hvala. Odbori, zakonodavstvo, hrvatske integracije, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

Kao što smo čuli iz uvodnog obrazloženja od državnog tajnika, radi se o zakonu koji se u potpunosti usklađuje sa obvezama koje smo preuzeli, a da bismo zatvorili poglavlje 11 i nešto što želimo posebno naglasiti, a to je da je Vlada preuzela obvezu prema Zakonu o poljoprivredi donijeti jedan vrlo važan dokument i to na 5 godina, a koji se zove Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj. vrijeme isteklo, godinu dana prošlo. Vrijeme je za Vladu isteklo, ali godinu dana je prošlo. Vlada to nije napravila. Vlada nije donijela Nacionalni plan za poljoprivredu i ruralni razvoj i mi ne znamo koji je naš Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj. mi to ne znamo. Da li itko od vas to zna? Ja sam danas na Odboru na matičnom odboru pitao državnog tajnika možda ima radnu verziju. Mi u klubu HNS-e osuđujemo, doslovce osuđujemo ovakav postupak Vlade konkretno na ovom primjeru, a to da je jedan vrlo važan dokument, dokument koji ne rješava ali daje prostor, otvara prostor, usmjerava prostor poljoprivrede kao gospodarskog sektora, a posebno onaj dio koji se zove ruralni razvoj. Iz Europskog fonda iz onog drugog stupa zajedničke europske poljoprivrede politike, ruralni razvoj ima posebno područje. Sredstva koja su nam otvorena kao mogućnost za ruralni razvoj su na nivou 200 milijuna eura u 2012. pa se onda povećavaju 240, 240, 60 u 2013. i 300 i nešto u 2014. pa narednih deset godina. Strategije nacionalnog programa slijedom ove strategije temeljem dokumenta da bismo uopće mogli to koristiti, a također i temeljni dokumenat da bi jedinice lokalne i regionalne uprave o čemu smo u prethodnim točkama razgovarali na svom prostoru mogao raditi svoje razvojne strategije. Prema tome, mi u klubu HNS-a i HSU-a upozoravamo Vladu na obvezu koju je preuzela od Zakona za poljoprivredu tim više što vrijeme koje nam je na raspolaganju, a da bismo koristili mogućnosti koja se zove europska sredstva da bismo mogli koristiti. Vezano za ovaj zakon o kojem raspravljamo naše konkretno pitanje to pitanje to je članak 11. a to je bilo moje pitanje danas na matičnom odboru i smatramo da nema razloga, naime članak 11. koji govori da za pojedine proizvode iz sektora voća i povrća, živog bilja i cvijeća mogu se propisati tržišni standardi kao uvjet za stavljanje na tržište. U originalnoj verziji zakona kojega smo donijeli 2009. godine bilo je i prerađivačka industrija kada govorim o voću i povrću, objašnjenje je bilo da toga nema u zakonodavstvu EU, pa slijedom toga nije stavljeno ni u ovaj prijedlog zakona što drugim riječima znači da za njih nema potrebe propisivati tržišne standarde. Nadalje, člankom 18.a uvodi se da trgovci koji stavljaju na tržište cvijeće, voće i povrće moraju biti upisani u upisnik trgovaca voćem i povrćem koje vodi ministarstvo. Budući da je člankom 11. da je uvedena kategorija znači da za pojedine sektore voća i povrća, živog bilja i cvijeća mogu se propisivati

proizvođače i trgovce živim biljem i cvijećem, zbog čega ne? Ako za sektor voća i povrća ima potrebe ne vidimo razloga zašto ne za živo bilje i cvijeće. Članak 15. stavak 10. koji govori "Agencija za plaćanje za svakog korisnika donosi akte o ostvarivanju prava po osnovi mjera uređenja tržišta, a koji nisu upravni akti". Ako to nisu upravni akti, a kaj su onda? Akti temeljem kojih se ostvaruju prava koja donose agencije, mjesto odluke, mislim što su? Ako nisu upravni akti, kako i na koji način korisnik ima mogućnost žalbe u slučaju odbijanja od strane agencije, ako nije upravni akt? Jednostavno iz predloženog stavka, jednostavno nameće se nedoumica i mislim da bi bilo dobro da nam predlagač pojasni kako i na koji način korisnik kada dobije odbijenicu od Agencije za plaćanje ima mogućnost žalbe, I na kraju, klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj prijedlog zakona u uvjerenju da će Vlada izvršiti svoju obvezu koju si je sama zadala, a to je da donese ili predloži Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj, izuzetno bitan dokument za razvoj cijelog poljoprivrednog sektora, poljoprivrednog gospodarstva, a posebno ruralnog razvoja. Hvala lijepo. Hvala. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, dakle propisa kojim se uređuju jedno tri osnovna područja zajedničke poljoprivredne politike. Ovdje je potrebno naglasiti kako je Republika Hrvatska za izravna plaćanja te za mjere ruralnog razvoja koji predstavljaju preostala dva temeljna područja zajedničke poljoprivredne politike sredinom prošle godine ili točnije u srpnju 2010. godine utvrdila usklađeni pravni okvir donošenjem Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Isto je tako potrebno naglasiti kako je i Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda kojeg je Hrvatski sabora usvojio početkom prosinca 2009. godine dio ukupnog europskog paketa, odnosno jedan od veoma važnih propisa kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje s europskim i to zasigurno u najzahtjevnijem području, kako sa nacionalnog aspekta tako i sa aspekta proračuna Međutim, unatoč činjenici što je važeći Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda postigao veoma visoku razinu usklađenosti sa odgovarajućom uredbom Europske unije te sukladno tome propisao i odgovarajuće mjere uređenja tržišta za sve važne poljoprivredne proizvode o čemu će nešto više reći kasnije. Potrebno je reći kako njegova usklađenost ipak nije potpuna te stoga zahtijeva daljnje usklađivanje, međutim ovdje je potrebno naglasiti da praktički nema suštinski primjedbi nego se više radi o primjedbama i prijedlozima o čemu ću isto tako nešto reći, koji su više tehničke naravi. Dakle, odredbe koje se predlažu izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda idu u pravcu potpunog usklađivanja nacionalne politike uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda s pravnom stečevinom Europske unije te na taj način eliminiranja bilo kakvog straha od eventualnom eventualnom postojanju mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 11.-Poljoprivreda i ruralni razvoj, barem kada je u pitanju područje uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda. U tom kontekstu reći će vam i činjenicu kako je Uredba Vijeća Europske zajednice koja se odnosi na uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda u proteklih godinu dana mijenjana dva puta, predloženim izmjenama i dopunama osim spomenutih promjena u važeći zakon ugrađene i sve konstruktivne smjernice i prijedlozi Europske komisije, a koje su rezultat praćenja provedbe, poslovnog praćenja provedbe ovoga zakona od strane Europske komisije. A maloprije sam rekao da ti prijedlozi nisu suštinske naravi, oni su više tehničke radi poboljšanja izričaja itd. Prethodno navedene činjenice garantiraju da ćemo usvajanjem predloženih izmjena i dopuna koje izvornom zakonu osiguravaju dodatnu kvalitetu i transparentnost trošenja javnih sredstava, konačno imati pravni okvir koji s jedne strane pridonosi uspješnom okončanju iznimno zahtjevnih pregovore iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, a s druge strane što je po našem mišljenju još i važnije značajnom iskoraku u pripremi našeg poljoprivrednog sektora u uvjetima poslovanja koji ih čekaju u vremenu nakon pristupanja Republike Hrvatske Također predmetni zakon će zbog svojih karakteristika koje sam prethodno samo usputno spomenuo, u konačnici rezultirati pozitivnim učincima za sve građane Republike Hrvatske, dakle i za korisnike mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, odnosno naše poljoprivrednike, ali isto tako i za porezne obveznike koji će moći biti sigurni da se sredstva predviđena proračunom za ove namjene uistinu koriste u prave svrhe i završavaju u pravim rukama što mislim da je jako bitno. Ovdje ne trebamo zanemariti činjenicu da ovaj zakon ima svoje pozitivne učinke i na cijelo hrvatsko građanstvo, dakle potrošače i korisnike poljoprivrednih proizvoda. Uvažavajući sve prethodno navedeno, ali i zbog toga što pripremu i izradu Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda kao i njegovo unapređenje kroz predložene izmjene i dopune smatramo uspjehom Vlade Republike Hrvatske, ali i ukupne državne administracije jer su uspjeli otkloniti određene određene sumnje i skepse da smo sposobni, spremni i Vlada i državna administracija učiniti ovakav jedan značajan iskorak naprijed prema usklađivanju našeg zakonodavstva prema Europskoj uniji, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će usvajanje predloženog zakona. Budući da sam to već ranije najavio, reći ću samo nekoliko rečenica o stanju kakvog smo imali u Republici Hrvatskoj po pitanju mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda do donošenja važećeg zakona, ali nešto i o samom Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji je objavljen u u "Narodnim novinama" br. 149 iz 2009. godine. Dakle, do konca 2009. godine u Republici Hrvatskoj su se primjenjivale različite mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda pri čemu su se neke od njih aktivirale samo u slučajevima većih poremećaja na tržištu, dok je temeljni pravni okvir za provedbu predstavljao Zakon o poljoprivredi. Isto je tako potrebno znati i to kako se operativna provedba mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda temeljila na različitim horizontalnim ili specifičnim propisima te odlukama Vlade Republike Hrvatske koje su bile ograničenog karaktera, dakle na način koji je apsolutno i značajno odstupao od onoga kako on funkcionira u Europskoj uniji, jer poznato je da od 2007. godine uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji riješeno jednim jedinstvenim propisom. Upravo uvažavajući prethodne činjenice Vlada Republike Hrvatske je koncem 2009. godine predložila donošenje jedinstvenog propisa, odnosno danas važećeg Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji je po uzoru na odgovarajuće propise Europske unije strukturiran kao krovni zakon kojim se na jednom mjestu definiraju sve nacionalne mjere uređenja tržišta za pojedine sektore poljoprivrednih proizvoda, uvjeti za aktiviranje pojedinih mjera, korisnici mjera, uloga i nadležnost određenih tijela, institucija u njihovoj provedbi te sustav kontrole i nadzora. Treba naglasiti i to kako su važećim zakonom propisane određene mjere koje su se do sada primjenjivale u Republici Hrvatskoj, ali su uvedeni i potpuno novi tržišni mehanizmi koji do sada nisu bili …/Govornik se ne razumije./… na području Republike Hrvatske kao što je primjerice proizvodna ograničenja, potpore privatnom skladištenju, priznavanje proizvođačkih i sektorskih organizacija itd. Kao što je to slučaj i u Europskoj uniji, zakonom su obuhvaćene sve mjere uređenja tržišta, dakako osim onih koje se odnose na izravna plaćanja, ali samo za one sektore koji su su interesantni za Republiku Hrvatsku, a ti sektori su navedeni u članku 3. važećeg zakona. Što se tiče Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji jeste tema današnje rasprave, može se u najkraćem reći kako se njime jasnije, preciznije definiraju pojedini pojmovi odnosno propisuju mjere uređenja tržišta u odnosu na izričaj koji je u važećem zakonu. U tom kontekstu ovim prijedlogom definira se pojam otkupa kao kupovina i skladištenje proizvoda u sustavu javne intervencije čime se omogućava preciznija razrada ove mjere u provedbenom propisu posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete skladištenja i odobravanje skladišta. Također u dijelu koji se odnosi na javne intervencije uređeni način određivanja interventne cijene koja se vezuje uz referentnu cijenu utvrđenu od strane Vlade Republike Hrvatske, te je propisan postupak pokretanja, odnosno prestanka javne intervencije koji se temelji na odlukama Vlade, koje Vlada donosi na prijedlog Ministarstva poljoprivrede. Istu ulogu Vlada i ministarstvo imaju i kada je u pitanju potpora privatnom skladištenju. Dakle, postupak pokretanja odnosno prestanka potpore privatnom skladištenju temelji se na odluci Vlade. Kada je u pitanju sektor šećera detaljnije su razrađene odredbe koje se odnose na odobravanje proizvođača, te mjere koje je moguće poduzeti u slučaju da proizvedena količina šećera premaši količinu utvrđenu u okviru proizvodnog ograničenja. Isto tako treba reći kako je puno jasnije definirana uloga agencije za plaćanja u odnosu na provedbu sustava proizvodnih ograničenja. Važno je spomenuti činjenicu kako se predloženim izmjenama i dopunama zakona dodatno razrađuju odredbe o inspekcijskom nadzoru, te administrativnoj kontroli i kontroli na terenu provedbe mjera određena tržišta koje su zasigurno u funkciji veće transparentnosti i racionalnijeg trošenja sredstava poreznih obveznika. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice drži kako ćemo usvajanjem predloženih izmjena i dopuna dodatno pridonijeti kvaliteti i transparentnosti važećeg zakona, a samim time i unapređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Tome u prilog svakako idu i određeni mehanizmi koji pridonose kvalitetnijem načinu praćenja stanja na tržištu što će omogućiti i lakšem predviđanju mogućih poremećaja što će zasigurno isto tako omogućiti pravodobno aktiviranje adekvatnih tržišnih mjera, te smanjenje ukupnog tržišnog rizika. Na kraju smatramo kako ovaj zakon ako ga promatramo u cjelini našim poljoprivrednicima pruža garanciju da u slučaju ozbiljnijih poremećaja na tržištu neće ostati zakinuti, niti prepušteni sami sebi, nego da imaju kvalitetan pravni okvir za rješavanje svojih problema nastalih uslijed takvih okolnosti. Uvažavajući dakle sve ovo što sam ranije rekao Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti će podržati izmjene i dopune ovoga zakona. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih Naime, donošenjem ovog zakona koji danas raspravljamo uklanjaju se zadnje preostale prepreke za potpuno preuzimanje pravne stečevine Europske unije u području uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Znamo da Vlada upravo u tom poglavlju vodi intenzivne pregovore sa u završnoj fazi. Vidimo da je i prošli tjedan Nacionalni odbor odobrio i potvrdio pregovaračko stajalište Vlade Republike Hrvatske, a prema najavi glavnog pregovarača, gospodina Drobnjaka može se očekivati zatvaranje ovog poglavlja u travnju Naravno da u tom smislu i Hrvatska seljačka stranka u potpunosti daje podršku da se i eventualna otvorena pitanja što prije razriješe. Ono što nas veseli jest najava financijske omotnice kroz koju je vidljivo da je osigurano kroz prvi i drugi stup 735 milijuna eura. To je i za, dakle ono što mi danas zovemo direktne potpore i za mjere ruralnog ruralnog razvoja, a moram podsjetiti da je upravo HSS govorio kroz svoj program preporod hrvatskog sela da je nužno osigurati za razvoj poljoprivrede za očuvanje ruralnog prostora na godišnjoj razini 6 milijardi kuna što se poklapa i sa ovim što je ispregovarano u financijskoj omotnici. Dakle, ono što je HSS govorio sad se utvrđuje da je bilo potpuno ispravno. Jer nemoguće je očekivati progres u području poljoprivrede. Nemoguće je očekivati da će ljudi ostati živjeti na hrvatskom selu ako im ne osiguramo adekvatna financijska sredstva i za komunalnu i za društvenu infrastrukturu ali i za potporu njihovoj proizvodnji, uređenje tržišta. tržišta. I kao što smo rekli to je tih 6 milijardi godišnje, a drago nam je da je to potvrdila kroz pregovore i Europska unija. Naravno da je ovim zakonom Vlada čini važan korak u pripremi našeg poljoprivrednog sektora na uvjete poslovanja koji su uobičajeni za svaku zemlju koja pristupa Europskoj uniji. No, nama se čini u HSS-u važnim istaknuti ponovo i ponovo da je uvijek važno težiti novim pomacima. Tu prije svega mislimo da nas čekaju dva velika izazova. Jedan od tih izazova je pronaći način kako destimulirati uvoz poljoprivrednih proizvoda u Republiku Hrvatsku i to onih poljoprivrednih proizvoda kojih ima dovoljno na našem tržištu. I drugi veliki izazov je pitanje legalizacije poljoprivrednih objekata. Jer legalni objekti su preduvjet za povlačenje novca iz onog dijela financijske omotnice koji se odnosi na ruralni razvoj. Naravno da smo mi svjesni da se uvoz ne može našim dekretom zabraniti, ali da se tu mogu pronaći adekvatna i bolja rješenja to se svakako može učiniti jer svjedoci smo evo da se uvozi mlijeko u prahu iz Bosne i Hercegovine, a da se s druge strane naša mljekarska industrija stimulira sa sa izdašnim financijskim sredstvima za otkup tržišnih viškova. I s treće strane da ta ista mljekarska industrija po selima zatvara svoje mljekare u kojima je imala laktofrize i samo su voljni i dolaziti do onih veći otkupljivača, a male prepuštaju na milost i nemilost tržištu. I ja mislim da tu Ministarstvo poljoprivrede se treba orijentirati na upravo male proizvođače, a mljekarsku industriju prepustiti tržištu, pa ćemo vidjeti kad zamijenimo uloge kom opanci, kom obojci. Ista stvar je kad govorimo o mesu. Naravno da je tu bilo i točnih i netočnih navoda koje smo mogli čitati i slušati u medijima. Ali točno je i to da se počesto uvozi u Hrvatsku i stavlja na tržište ono što za potrošače u zemljama Europske unije nije dobro i nije prihvatljivo. Stoga mislim da kroz svoje interne akte i zakone i mi mi možemo reći kakvo to meso želimo jesti, a kakvo ne želimo. Pa primjerice ono koje je starije od 2 tjedna ili mjesec dana ne želimo jesti. Kad tako nešto uvedemo onda svi oni uvoznici koji danas uvoze kapom i šakom će biti destimulirani jer im se neće isplatiti uvoziti meso koje je staro tri ili koliko smo mogli čuti i više godina. Naravno da bi bilo pogrešno zaključiti, kad govorimo o ovom zakonu, da je prioritet za donošenje ovog zakona isključivo članstvo u Europskoj uniji. Ovim zakonom se unaprjeđuju i standardi provedbe mjera u samom sektoru poljoprivrede, isto tako pojednostavljenje i povećanje transparentnosti osnovne su značajke ovog propisa koji će u konačnosti rezultirati pozitivno na sve građane Republike Hrvatske, za korisnike mjera, za naše poljoprivrednike, za porezne obveznike, ali isto tako i za naše potrošače potrošače kojima doista ne samo da želimo nego imamo i obavezu ponuditi kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod. No činjenica da u tom segmentu smo mi možda malo istrčali sjetimo se placa i kumica kojima je zabranjena prodaja sira, što je skroz uobičajeno na svim drugim placevima, odnosno sajmovima u svim drugim europskim zemljama, gdje smo se mi pravili veći kršćani od pape, to nije zakon Ministarstva poljoprivrede, nego jednog drugog ministarstva, i gdje smo u principu donijeli prestroge propise koji prema našem mišljenju u klubu HSS-a nisu trebali biti takvi, jer ako se pozivamo na zemlje Europske unije, onda moramo tu imati jedan kontinuitet trebali smo se ugledati upravo na te zemlje koje dozvoljavaju prodaju sira i vrhnja bez vitrina na placu, ali se zna pod kojim uvjetima, na koji način, koja temperatura treba biti i koliko dugo to smije stajati na otvorenom. Isto tako ja se sjećam da je jedna naša delegacija županijska posjetila farmu u Austriji, gdje vi imate farmu za uzgoj u sustavu krava tele, i odmah do te farme je i klaonica i nema nikakvih problema sa zdravstvenom ispravnošću. moramo se malo dovesti u te okvire Europske unije, ne trebamo mi baš biti iznad Europske unije u određenim stvarima koje idu na štetu i naših poljoprivrednih proizvođača, ali i građana općenito, jer bilo je u nekim drugim sferama također zakona gdje smo hitali ispred Željela bih ovdje dodatno se osvrnuti na korištenje javnih sredstava kroz određene mjere ovog zakona, skrenuti pažnju na dodatni aspekt o provođenju fiskalne odgovornosti pri trošenju javnih sredstava, a kojih se u potpunosti slijedilo pri izradi ovog zakona. Naime provedba svih mjera ovog zakona koji imaju fiskalni učinak, u izravnoj ingerenciji Vlade Republike Hrvatske, koja odlučuje o potrebi i svrsi trošenja tih sredstava, a drugi argument koji je bitan i iz kojeg je također razvidno preuzimanje odgovornosti Vlade Republike Hrvatske je svjesno namjensko i opravdano trošenje javnih sredstava, i to je riješeno kroz niz odredbi, posebno mislim na inspekcijski nadzor, administrativnu kontrolu, kontrolu na terenu i kroz provedbe mjera uređenja Tu je već bilo riječi o javnoj intervenciji potpori privatnom skladištenju, pa mislim da nema potrebe to dodatno ponavljati. Željela bih samo istaknuti one naše specifičnosti i posebnosti, a to je naravno specifičnost kad je riječ o sektoru šećera i mlijeka, gdje nas čekaju veliki izazovi prilikom ulaska u Europsku uniju, dakle znamo da je kvota ostala za ta dva poljoprivredna proizvoda, mlijeko ima proizvodnu kvotu, no ta će se kvota ukinuti 2015. godine u svim zemljama članicama Europske unije, prema najavama koje imamo, travnja 2015. svatko će moći proizvoditi koliko hoće kad je riječ o mlijeku. I naravno tko će se bolje snaći na tržištu, taj će uspjeti, to je već pitanje samog tržišta. Kod mlijeka postoje dvije kvote. Jedna je kvota za isporuku mljekarima. Druga kvota je izravna prodaja, znači količina koju proizvođači plasiraju na svojoj farmi, ali ni prva ni druga ne uključuje vlastitu potrošnju. I negdje prijedlozi koji se kreću, jest da bi i prva i druga kvota bile na razini od 750 milijuna litara. Ono što se zna da kvota za šećer ostaje i nakon 2015. godine, ali bi se s druge strane 2015. godine trebala ukinuti ona zabrana o podizanju novih vinograda, i to je jedna od mjera kojom se regulira tržište, znači htjelo se zapriječiti hiperprodukciju vina. Ta zabrana bi se trebala ukinuti na razini Europske unije, znači ona se na nas ne odnosi jer mi nismo u Europskoj uniji. Ona bi se trebala ukinuti 2015. godine, nakon tog vjerujemo se moći i dalje podizati vinograde normalno prema osobnom afinitetu, nekim gospodarskim planovima koje će poljoprivrednici imati. Vidljivo je kroz ovaj prijedlog zakona da nisu potrebna nikakva dodatna sredstva za, koja bi se trebala osigurati za njegovu provedbu, odnosno tako je iskazano u proračunskim projekcijama. Ja vjerujem, odnosno mi u klubu HSS-a se nadamo da neće biti većih turbulencija na tržištu, posebno tržištu proizvodnje hrane. Naš je stav da je doista temelj svake suverenosti i neovisnosti države osiguranje samodostatnosti u proizvodnji hrane, i mi doista svim mjerama koje Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Hrvatske u tom smislu ulažu, dajemo snažnu potporu. Naravno da je u tom segmentu podosta toga učinjeno i treba biti realan, to treba priznati i reći, da evo ako uspoređujemo sa 2003. godinom, kad je u upisniku bilo 135 tisuća obiteljskih gospodarstava, danas ih imamo 195 tisuća, što znači povećanje za 40%, a to je pokazatelj da je Vlada Republike Hrvatske kroz svoje kontinuirane mjere pomagala poljoprivrednim proizvođačima koji se dakle nisu smanjivali kako to neki žele prikazati da su poljoprivredni proizvođači izumrli, nisu, jer je povećan broj za 40%. Isto tako kad govorimo o površinama koje su upisane u upisnik, imali smo 700

vama i vašem timu koji radi na izradi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, da se taj zakon što prije uputi u proceduru, jer će se njime riješiti pitanje upravljanja pašnjacima, osnivanje pašnjačkih zajednica, a onda i mogućnost upisa tih hektara u upisnik, što danas ide jako teško, i naravno i potpore koje su neizostavne za svakog tko se bavi poljoprivredom, jer su one nužne, jer je poljoprivreda nacionalni interes, i zato je to važno podupirati. Neki misle da je to socijalna kategorija, ali oni su ostali još u onom prošlom vremenu, pa na to neću trošiti riječi. htjela bih reći još i to da evo danas prema nekim procjenama se obrađuje milijon i 300 tisuća hektara, što je također stanoviti pomak. Mislim da je dobro to što smo evo uspjeli izboriti prijelazno razdoblje od 12 godina za prodaju prodaju zemljišta, dakle 12 godina je zabrana prodaje zemlje strancima. I ja vjerujem i mi u klubu HSS-a da smo ustvari kroz ovu financijsku omotnicu od 735 milijuna eura za prvi i drugi stup u poljoprivredi plus još ono dodatno za ribarstvo to se penje na nekih onda 800 milijuna eura, plus ova dakle nemogućnost da stranci 12 godina kupe I pregovori koji se vode oko miniranog zemljišta koje bi se stavilo u funkciju mislim da smo doista na tragu onog što smo i zagovarali i što smo obećali. I vjerujem da će još ove nedovršene stvari koje sam spomenula, ponavljam riječ pomoć u organizaciji poljoprivrednim proizvođačima oni se moraju organizirati za tržište, ne može svatko sam nastupati jer je to onda problem, pitanje onemogućavanja uvoza i pitanje legalizacije njihovih objekata gdje mi u klubu HSS-a doista očekujemo i snažniju pomoć od općina i gradova, ali i jasno opredjeljenje državnih institucija da se taj problem riješi. Jer ako poljoprivrednici ne uspiju legalizirati svoje objekte prije ulaska u EU oni neće moći koristiti mjere iz ruralnog razvoja. Podsjećam da je to financijska omotnica teška skoro 400 milijuna eura. Dakle, naša je dužnost od lokalne do državne razine da u tom segmentu učinimo velike napore, da pomognemo hrvatskoj poljoprivredi. Ako pomažemo hrvatskom poljoprivredniku pomažemo hrvatskom čovjeku da ostane na hrvatskom selu, a to znači da ustvari podupiremo te ljude koji su stvarni čuvari hrvatskog prostora. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Imamo zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

podići tablicu sa ispravkom netočnog navoda gospođi Marijani Petir, ali pošto sam na redu onda sam odlučio sada izreći da je ona upravo govorila poput kakvog oporbenog zastupnika u onom svom srednjem dijelu izlaganja i evo sad na kraju. Pa mi nije jasno ako je HSS već u vlasti 10, 11 godina od 2000. da nije uspio provesti upravo ono što je ona govorila. A to je da citiram, dakle upisnik pašnjačkih površina u upisnike, dakle to je zabrana uvoza mesa starijega od da ne kažem od Poncija Pilata koje uvoze naši uvoznici i distributeri, da poljoprivreda postane nacionalni interes, a ne socijalna kategorija. Zatim, da prestanu lutanja o tome, o strategiji poljoprivredne proizvodnje i o tome hoće li Hrvatska imati poput ne farmera sa velikim površinama ili će pak imati evo koliko sad ima 195 tisuća OPG-a, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, jedna trajna lutanja u tom smislu kojom strategijom krenuti dalje smo, imamo namjeru ulaziti u EU i na tome radimo već dugi niz godina, ali mi ovdje sami zapravo ne znamo što to učiniti i kako ići dalje. Pa onda legalizacija objekata, dakle farmi i ostalih i o tome ste govorili gospođo Petir, pa zatim kvote šećera i mlijeka koje nam se diktiraju, jasno nam se diktiraju. Nema tu nikakvih dogovora i razgovora ni pregovora. Francuska u vezi šećera, a mljekarstvo od Poljske pa na dalje. Pa onda o tome da će samo dakle 12 godina biti, da kažem, odloženi period ili razdoblje u kojemu stranci neće moći kupovati hrvatsko poljoprivredno zemljište iako ga i sada kupuju indirektnim ili neizravnim putem kao vlasnici firmi koje su ovdje registrirane, a mogu vam izreći i primjer u Brodsko-posavskoj županiji. Preko Mercatora kupuju zemljište u općini Sibinj. Dakle, Slovenci kupuju preko … kojega su kupili oni domaće firme, a kupuje Mercator. Pa onda je Mercator došao u posjed poljoprivrednog zemljišta. Evo jednoga očiglednoga primjera. Evo, tako to je rečeno pa se moram zbog toga osvrnuti. Sad ovaj zakon koji je ovdje u prijedlogu u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda. Kako je rekao kolega iz HNS-a mi nismo donijeli Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj i nemamo nikakve strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Pa kako ćemo onda donijeti ovaj zakon kada nemamo temelje? Pravimo krov, finiš, rogove, letve i crijep, a nemamo temelja. Pa mi ne znamo zapravo kad nemamo Nacionalnog programa za poljoprivredu kako ćemo mi to raditi ovdje sad i provoditi ovaj zakon kojeg jasno diktira Europa. Ovo je samo ispunjavanje direktive i uvjeta koje nam postavlja Europa za zatvaranje Poglavlja 11. i ništa više. To je izvršavanje domaće zadaće koju nam je postavila Europa. A uvjete u toj domaćoj zadaći, koliko ima glagola, imenica, atributa, pozicija mi to ne znamo. Vidim da je gospođa Petir relativno dobro informirana. Ali, javnost nije informirana. Nije informirana. Tražili smo i kao stranka i kao dužnosnici, zastupnici da se objave podaci što je to ispregovarano u 11. Poglavlju da znamo što hrvatskog seljaka čeka kada uđe u Europu, a ne čeka ga baš dobro kao što vi to tako lijepo u eseju kojega ste iznijeli maloprije pričate. Ne čeka ga dobro, i bojim se da će veliki broj, kako vi kažete OPG-a, nestati. Zbog mnogih stvari koje se ovdje, koje ću sada navesti kao primjere zbog kojih može doći do toga. Dakle, donošenje ovog zakona ponavljam je samo ispunjavanje obveza koje proizlaze iz mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 11., a što je čak i navedeno u obrazloženju za donošenje ovoga zakona. Koje će posljedice proisteći primjenom ili donošenjem ovoga zakona? Da li je ispunjavajući navedene obveze sagledano što će to značiti za pojedine sektore, odnosno kako će se to odraziti na te sektore poljoprivredne proizvodnje? Utvrđena je i obveza donošenja tih nacionalnih programa u sektorima voća, povrća, vina, pčelarstva i to u roku od godinu dana od stupanja na snagu prijedloga zakona, ali to nije doneseno. Podizanje programa trajnih nasada nisu ostvarili planirane rezultate u RH. Potrebno je naglasiti da je dokumentom Vlade RH pretpristupni ekonomski program 2011.-2013. utvrđena obveza donošenja strateških dokumenata posebno Strategije razvoja gospodarstva. Iz navedenog je vidljivo ili razvidno da ne postoje programi strategije razvoja pojedinih segmenata koji su osnovni dokumenti za razvoj države, a ne postoje dokumenti za razvoj poljoprivrede. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 105. sjednici održanoj 25. siječnja ove godine 2011. prije 7 dana razmatrala pretpristupni Ekonomski program 2012.-2013. Uglavnom u tom programu nema niti jednog dokumenta koji govori o niti o pomoći niti o razvoju prehrambeno prerađivačke industrije poljoprivrednih proizvoda.

svim mogućim poljoprivrednim proizvodima o mlijeku, šećeru, vinu, hmelju, da ne govorim dalje žitarice, masline, voće, povrće, svinjsko meso, ovčje meso, perad, jaja, prerađevine, pčelarski proizvodi itd. E sada kada govori gospođa Petir o tome i o uvozu, onda je moram podsjetiti da s ove govornice, ne samo ja, nego veliki broj govornika je stalno upozorava i ne samo upozorava nego navodi gotovo za mnoge iz vladajućih smiješne poruke i brojke koje govore o nesmiljenom uvozu i uništavanju domaće poljoprivrede. A opet ponavljam HSS je 10 godina na čelu resora poljoprivrede u RH. Sami podaci o Sami podaci o uvozu i izvozu poljoprivrednih proizvoda govore o tome da mi zapravo ovaj zakonski prijedlog donosimo za uvoznike i distributere, a ne za domaću proizvodnju. Njih mi uređujemo, nećemo više jesti meso staro iz Brazila 20 godina, uredne kvalitete, kvalitete, biološki ispravno ali kvaliteta je upitna, nego ćemo to urediti kao što je u Europi 6 mjeseci za svinjetinu, pa se neće uvoziti meso iz Bugarske i Rumunjske polovice svinjske stare više od godinu dana kao što se sada uvozi. Pa kaže da su ti podaci o uvozu i izvozu koje imam tablično prikazane ovdje porazne za Vladu i za resor poljoprivrede RH. Jedino kod jabuka, ako ćemo voće uzeti u obzir imamo uvoz za 2005. govorim podatke da ne bi bilo zabune 372 tone, a izvoz 9 tisuća. Ovo drugo kruške, dunje, trešnje, višnje, marelice, breskve, jagode, šljive su katastrofalni podaci i srazmjeri između uvoza i izvoza.

Katastrofa, marelice ili kako kažu kod nas u Slavoniji kajsije. Povrće, osim kupusa čiji je izvoz pokriven sa 50% uvoza, dakle 2 tisuće tona kupusa izvezeno tisuću tona. Ovo drugo je katastrofa od rajčice, crvenog luka, za češnjak znamo da ga uvozimo iz Kine, Doline Nila, pazite iz Doline Nila češnjak iz Egipta itd. I zašto se to uopće uvozi? Kažu da se uvoz koristi dobrim dijelom i za stvaranje izvoza. U čemu? U onome što se preradi. Malo toga ide u svježem stanju na tržište od ovoga. Dakle, mi govorimo o domaćem proizvodu poput Vegete ili ne znam ja čega, a u tom sastojci te Vegete su 90% iz uvoza. A nisu oni domaći, Vegeta je domaća, domaći brend reklo bi se. I sada mi govorimo o poljoprivredi donosimo zakonski prijedlog koji se zove tako kako se zove u kojem evo će se urediti i to da kako ovdje piše jasno izvozne za šećer. Što to znači? To znači konkretno ukidanje jedne šećerane od tri koje postoje sada u Hrvatskoj, Virovitica, Županja i Osijek. Jel tako gospodine državni tajniče? To je to. Ne treba ovdje šaputati, nego treba jasno i glasno reći. I toga se ljudi boje na terenu. I to ljudi znaju na terenu, to znaju, a za sve ostalo ništa ne znaju. Nitko ih ne informira. Seljake nitko ne informira što ih čeka ulaskom u EU. I taji se i zna se zašto se taji.

Dakle, da ne govorim dalje da ne budem dosadan u svezi svih uvoznih i izvoznih kvota. Zatim od proizvodnje i potrošnje smrznute hrane u RH i njenoga uvoza dakle mesa, morske ribe, sladoled,

tim podacima dakle ako se analizira struktura izvoza upravo se može uočiti da je to rezultat uvoza radi izvoza, a ne povećanje domaće proizvodnje zamrznute hrane. Zbog nedovoljne razvijenosti prehrambene industrije odnosno zbog nedostatka prerađivačke industrije, mnogi poljoprivredni proizvodi u Hrvatskoj propadaju, a Hrvatska kako vidimo uvozi značajne količine hrane. Razvojem prehrambene i prerade poljoprivrednih proizvoda prema prirodnim mogućnostima, a to su poljoprivrede površine velike, zdrave, nezagađene, kvalitetna zemlja, klimatski uvjeti, mogućnosti navodnjavanja, navike i iskustvo stanovništva, Hrvatska treba od uvoznika hrane postati značajan izvoznik hrane. Međutim, ovim prijedlogom zakona, a nedostatkom nacionalnog programa poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja i Strategije poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja to ne postiže. Sam zakon kao zakon je administrativno da kažem dobro ustrojen, napisan po mjerama Europske izražavam nezadovoljstvo Ministarstvom poljoprivrede, a i Vladom Republike Hrvatske koja zapravo ono što je već rekla gospođa Petir da je poljoprivreda nacionalni interes zapravo nije. Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi, gospođa zastupnica Marijana Petir, izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ja sam polaskana što kolega Grubišić uvijek zapisuje moje misli, ideje i na temelju tog izrađuje svoje rasprave. Trebala bih ispravit cijelu njegovu raspravu jer je on izokrenuo apsolutno sve, no koliko je HSS bio na vlasti je stvar elementarne matematike tako da upućujem kolegu Grubišića da taj svoj netočan navod provjeri, još jednom izračuna i onda da sam sebe ispravi. Kolega Grubišić, ja sam rekla da su učinjeni znatni pomaci, da je za 40% povećan broj upisanih u upisnik, za 30% povećani hektari poljoprivrednih površina upisanih u upisnik, a da je upravo financijska omotnica Europske unije potvrdila ono što je HSS govorio, da nam treba 6 milijardi godišnje za hrvatsko selo i da smo sad to dobili. Dal ćemo uspjet povući ovisi o vama, kolega Grubišić, koji ovdje s ove govornice stalno plašite seljake umjesto da se spustite među njih. Ja sam sa svojima bila i u subotu i razgovarala kako ćemo legalizirat objekte. Vi ste negdje tamo po Slavoniji koliko sam čula na vlasti, pa dajte nek vaši načelnici, gradonačelnici i župani odriješe kese i pomognu seljacima legalizirat objekte, a ne da smo ovdje osuđeni stalno slušat Zenica blues. jer je većinu onoga rekla što sam ja htjela, ali ja ću vas ispraviti kolega kad ste rekli da javnost nije informirana i da se taji, da poljoprivreda nije od nacionalnog interesa ove ove Vlade i Republike Hrvatske. Poljoprivreda jest od nacionalnog interesa ove Vlade i Republike Hrvatske i dalje će biti, a to da se taji upravo vam je odgovorila kolegica Petir. Kolega, ja ću vam u svom izlaganju reći kako se ništa ne taji i kako oni kojih kojih zanima oni i dobiju odgovor, a vaše je kao saborskog zastupnika doista to što vam je rekla kolegica da odete među svoje seljake, poljoprivredne proizvođače i osigurate im sve ono što njih zanima, a to je informacija koju oni naravno imaju. ali ja ću se, želim reći da ste rekli da je poljoprivreda socijalna kategorija, da su prisutna trajna lutanja, da ne stvaramo temelje kvalitetne je to netočno, kolega Grubišić. Sve je to netočno što ste rekli. Poljoprivreda je strateška grana i naravno nacionalni interes. O stvaranju temelja u prilog toga govore svi ovi podaci koje je govorila kolegica Petir, a u prilog toga govori i povećana proizvodnja mlijeka za 170 milijuna litara od 2003. preko 500 modernih staja. A molim, još ću vam reći, a u prilog informiranosti želim vam reći da je najveći broj mliječnih goveda u Osječko-baranjskoj županiji Osječko-baranjskoj županiji pa vi govorite onda da neravnomjerno se razvija. Dakle, to je operativni program u govedarstvu, operativni programi u vinogradarstvu, maslinarstvu, sve to vas demantira. To je odgovoran pristup poljoprivredi, a ne kuhanje kobasica na prosvjedničkim punktovima, a time kršite i zakon, zdravstvene određene zakone, možete proširiti zarazne bolesti. Dakle, na taj način se treba pristupati, a ne dovoditi u pitanje još i drugi… Ispravljam netočan navod kolege Grubišića koji je rekao da je jedini razlog za donošenje ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda udovoljavanje Europskoj uniji radi zatvaranja poglavlja 11. Kolega, to je zaista jedan važan razlog, ispunjavanje mjerila i usklađivanje procedure. Međutim evo, čini mi se da sam prerano digla tablicu jer ste sami sebe u daljnjem nastavku vaše rasprave demantirali kad ste spominjali i ostale razloge donošenja ovih izmjena kao što je donošenje Nacionalnog programa i preciziranje određenih odredbi. I gospodin zastupnik Branko Kutija. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se, gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić je kazao da Operativni program o podizanju višegodišnjih nasada nije ispunio očekivanja. To nije točno kolega. Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu čini mi se iz 2003. godine sve jedinice lokalne samouprave su trebale donijeti programe o raspolaganju s poljoprivrednim zemljištem od 1. travnja, Ministarstvo poljoprivrede da suglasnost. Iza toga je ministarstvo 2004. čini mi se donijelo taj Operativni program i mi u našoj Zadarskoj županiji imamo već ispunjene kvote kad je recimo maslinarstvo u pitanju…

Temeljem sufinanciranja od strane jedinica lokalne samouprave, isto tako i potpora Ministarstva poljoprivrede mi jesmo danas tamo gdje jesmo, a zašto vi niste to sebi postavite pitanje ono što vas je kolegica prije pitala, da ne plačete. **Šeks, pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Đurđica Sumrak, izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. ja ću samo ukratko ću nastaviti raspravu vezano uz ovaj Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda jer većinu je rekla kolegica Petir, kolege iz kluba HDZ-a i HSS-a. Vlada Republike Hrvatske usvojila je 19. veljače 2010. godine Akcijski plan usklađivanja sa uređenjem tržišta poljoprivrednih proizvoda u čime je ispunjeno jedno od tri mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 11. U Akcijskom planu utvrđeni su vremenski rokovi za pravno i administrativno usklađivanje u području mjera za uređenje tržišta i to za sektore mlijeka, šećera te voća i povrća, kao i za horizontalne mjere koje se odnose na sve sektore, trgovinske mjere, interventne mjere, kontrole i izvješćivanja. Ovaj zakon osim što je obvezni dio hrvatskog usklađivanja s funkcioniranjem tržišnih mehanizama Europske unije te se u prilogu dostavlja i izjava o njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Zakon, kako je predlagatelj iznio, ciljano propisuje uvjete za aktiviranje pojedinih mjera uređenja tržišta kao i način i mjere kojima se uređuje tržište pojedinih sektora poljoprivrednih proizvoda. Nadalje, ovaj zakon određuje tko su sudionici u provođenju mehanizma uređenja tržišta, odnosno tko su korisnici navedenih mjera, te njihova kontrola. Zakon je iz tih razloga već kod njegovog donošenja potvrđen kao neophodan za pojedine sektore poljoprivredne proizvodnje, žitarice, šećer, hmelj, maslinovo ulje i stolne masline, voće i povrće, te njihove prerađevine vino, živo bilje, cvijeće, goveđe meso, svinjsko meso, ovčje i kozje, meso peradi i jaja, mlijeko i prerađevine, pčelarski proizvodi i ostali proizvodi, sušena krma, etanol, te lan i konoplja. A sada se predlažu pojedina poboljšanja važna za njegovu olakšanu provedbu. Iz tog je razloga u ovom trenutku poljoprivrednom sektoru potrebno njegovo donošenje pa ovako. U tom zakonu naglasak je na jačanju evidencija i uspostavi transparentnog sustava prikupljanja podataka o tržištu poljoprivrednih proizvoda uz definiranje obveza sudionika za dostavljanje podataka službi zaduženoj za pripremu izvještaja i zaduženoj za izvještavanje putem kojeg se dostavljaju izvještaji u svim nadležnim službama, a među ostalom i službi Europske komisije i to se odnosi nakon ulaska u U provedbi ovog zakona iznimno je važno na jasan način odrediti razine cijena pri kojima se mora uključiti neki od način javne intervencije, propisati uvjete pri kojima se aktiviraju interventne mjere odnosno privatno skladištenje i druge javne interventne mjere. Pojedini sektori zahtijevaju posebne načine postupanja, odnosno dodjelu proizvodne kvote kao što su mlijeko i šećer stoga je uvođenje ovih pravila od velike važnosti za usklađenost propisa sa pravnim stečevinama ali i stjecanje prakse kod nacionalnih provedbenih službi agencija za plaćanje. Značajno je za proces pristupanja. Iznimna je uloga u jačanju procesa usklađivanja načina poslovnog udruživanja proizvođača voća i povrća, maslinovog ulja budući je usklađivanje tih normi s europskim, jedan od bitnih uvjeta i za daljnje korištenje sredstava potpore kako iz aktualnih pretpristupnih fondova tako i u budućnosti i strukturnih fondova. Dakako da je iz tih razloga neophodno odrediti prava i obveza kako za njihovo priznavanje tako i temeljne odrednice kojih se ti subjekti moraju pridržavati nakon priznavanja. Dio postupaka kontrole provedbe zakona propisan je na razini dostatnoj za nesmetanu provedbu, a zakon se dopunjuje odredbama vezanim uz mehanizme kontrole i nadzora, raspodjelu nadležnosti pojedinih tijela kao kaznenim odredbama važnim za provedbe ovog zakona. Slijedom svega gore navedenog podržat ću naravno donošenje ovih predloženih izmjena i dopuna zakona zbog procesa usklađivanja usklađivanja sa europskim zakonodavstvom ali i zbog važnosti predloženih poboljšanja kojima se omogućava bolja i transparentna provedba i primjena. Posebice podržavamo donošenje i provedbu ovih predloženih tržišnih mehanizama u hrvatski poljoprivredni tržišni sustav kao i primjenu istih regulacijskih mjera kao u zemljama Europske unije. vas molim da mi evo dozvolite ako je, kolega je otišao. Htjela sam reći nekoliko rečenica o jednom sektoru koji se doista pripremio za ovaj Zakon a to je sektor pčelarstva. Sigurno će vam biti zanimljiv podatak da u Republici Hrvatskoj ima 7 i pol tisuća pčelara. Oni gospodare na 8 i pol tisuća pčelinjaka a to znači sa nekih 367000 pčelinjih zajednica. Ako to, tih 367000 pomnožite sa 40 to je jedan relativno dobar prinos po pčelinjoj zajednici. Vidjet ćete koja je to proizvodnja meda i značaj. Hrvatski pčelari su nekoliko puta pitali i tražili da se konačno donesu ove izmjene kako bi oni mogli funkcionirati na tržištu. Naime, oni su se, odnosno i participirati u ovim potporama. Oni su se pripremili za ove potpore i to na način da je donešen Nacionalni program hrvatskog pčelarstva do 2014. godine, a za 2011. godinu oni su i predvidjeli se vezano za ovo unapređivanje uvjeta za proizvodnju i držanje pčelinjih proizvoda i nacionalnu pomoć zaštite pčelinjaka. moram vam reći da su oni vrlo rano shvatili o čemu se radi i da sustav potpora u zemljama Europske unije ne predviđa direktne potpore već obuhvaća i to zdravstvenu zaštitu pčela, organizaciju kontrole kvalitete meda, očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda, informatizaciju itd. I zbog toga oni u ovom dijelu imaju sljedeće programe s kojima će se natjecati za potpore, a to je program zdravstvena zaštita pčela naročito u borbi protiv varoje gdje će biti na primjer osigurano svakom pčelaru besplatno jedno sredstvo kojim će moći tretirati svoje pčele. pripremili i na način da je donesen katastar pčelinjih zajednica i vezano uz taj katastar mi imamo sada i ovaj točan broj pčelara i pčelinjih zajednica, ali i pčelinjaka. Zatim između ostaloga ide kontrola meda u Republici Hrvatskoj i to na način da će se u svih 21 županiju tijekom cijele godine vršiti kontrola meda i to će biti tri besplatne analitike koja će biti peludna analiza, udio udio vode i HMF za maksimalno tri uzorka meda. Zatim je tu potpora proširenju očuvanju autohtone sive pčele, pa tehnička pomoć .../Govornica se ne razumije./... pčelarstva jer moramo znati da su u nekim županijama mahom pčelari seleči. Znači da oni svoje košnice voze na voze na nekom od prevoznih sredstava, pa to onda ulazi i u ovu tehničku pomoć pčelarima koja će evo upravo u ovima, u ove pomoć zaštite pčelinjaka u otežanim strukturama. Tako da sam htjela to naglasiti naglasiti vezano uz sve one koji misle da neki od sektora nisu informirani. Jesu. Informirani su oni koje ih to zanima, a na nama je da se potrudimo znati gdje trebamo još više informacija dati na koji način da surađujemo sa ljudima sa terena kao što je rekla i kolegica Petir. Naravno nama poljoprivreda nije socijalna komponenta. Nama poljoprivreda je od nacionalnog interesa Vlade Republike Hrvatske ali i Hrvatske općenito. I smatramo da samo ulaganjem u poljoprivredu stvorit ćemo dobre preduvjete za bolji život ali i veliku gospodarsku, pokretanje gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, evo pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, i ako se sjećamo unatrag vremena 2009. godine je taj Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda donesen na sjednici Hrvatskog sabora 2. prosinca. Vrijedi ovdje jasno i spomenuti da je tim Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda provedeno i djelomično usklađivanje sa

poljoprivrednih tržišta te specifičnih odredba za pojedine, odnosno određene poljoprivredne proizvode. Prije svega tu su uređene i propisane mjere uređenja tržišta u pojedinim sektorima poljoprivrednih proizvoda, razumije./… tijelo u provedbi te sustav kontrole i same inspekcije. Sam zakon o uređenju obuhvaća prije svega mjere kojim se to tržište na ovakav način i uređuje i prije svega on ulazi u segment samih tržnih intervencija, dakle sve ono što se pod tržnim intervencijama smatra, te o njima …/Govornik se ne govori o tržnome standardu, te govori o proizvođačkim sektorskim organizacijama, te samim mjerama koje se prilikom trgovine sa drugim zemljama i provode. Tu prije svega mislim na uvozne i izvozne dozvole, kvote, kvote carina, kvote, izvozne kvote za šećer itd., te neke posebne mjere za sektora, u sektora mlijeko, šećer, vino, itd. Dalje, Dalje, taj zakon sam po sebi i propisuje obvezu prikupljanja podataka, te iz izvještavanja o tržištu poljoprivrednih proizvoda, i provedbi samih mjera uređenja tržišta, čime se uspostavlja i za sustav za buduće izvještavanje Europske Komisije. Dakle ovim što sada je pred našim, na stolovima jeste zakon o kojem se u tim izmjenama i dopunama definiraju i pojedini pojmovi, odnosno propisuju pojedine mjere koje se prije svega odnose na način određivanje interventne cijene, a isto tako se uređuje posebno i segmenti vezani na privatno skladištenje, na segmente vezane uz šećerne kvote, te na sličan način uređivanja takovih i kvota za neke druge proizvode. Ovdje je možda interesantno reći o tome i dosta je bilo rasprave o tome da je poljoprivredna socijalna kategorija, mi koji imamo pojedine veza posebice sa obiteljskim obiteljskim gospodarstvima koja su vezana u dijelu poljoprivredne proizvodnje, prije svega, ja ću se možda malo kratko osvrnuti na vinogradarstvo i na podrumarstvo se ne razumije./… mjere, ali isto tako i sami poljoprivredni proizvođači dali su posljednjih 10-ak godina velike …/Govornik se ne razumije./… iskorak u kvalitetnoj proizvodnji, odnosno uzgoju vinove loze, a onda nakon toga i proizvodnji i kvalitete vina, svakako da su ti pomaci vidljivi i danas, ali jasno vrijedi reći da će ulaskom u Europsku uniju to tržište vina biti još posebice i dalje otvoreno. S obzirom da živim sa na granici blizu Slovenije, dakle postoji …/Govornik se ne razumije./… kvalitetan broj proizvođača, prije svega uzgoj vina, dakle grožđa, nakon toga i vina koji usuđujem se reći danas u kvaliteti proizvodnje su odmakli, otišli daleko od standardne proizvodnje, ono što zovemo pod običnim nazivnikom kvalitetno vino, već imaju paletu i …/Govornik se ne razumije./… proizvoda od pjenušca, pa do kasnih berbi ili zimskih berbi, što ukazuje na to na permanentnu i potrebitu i edukaciju u segmentu poljoprivredne proizvodnje što vrlo često nije slučaj, iako ponovo ovdje ponavljam i kažem da smo u tome učinili izuzetne pomake. To ukazujem samo zbog toga što i u praksi sam imao priliku to i kroz usporedbu na ovaj način procijeniti. razumije./… možda još prema jednom komentaru koji je bio vezan u ovoj raspravi, a on se tiče nečega što je dosta bitno, a zove se i upravo je kolegica Petir o tome govorila, a to je legalizacija poljoprivrednih objekata na seoskim gospodarstvima to je zapravo samo jedna rečenica, ali je problematika puno složenija, jer ona zadire u jednu kompleksnu temu vezano od rješavanja imovinskopravnih odnosa samih vlasnika površina, gdje moramo priznati sami sebi da kroz povijest i kroz stoljeća danas mi kao ili vlasnici, ili kroz …/Govornik se ne razumije./… korištenje nismo kroz generacije rješavali pitanje vlasništva na način da je to gruntovno 1/1, što stavlja velikim dijelom i pitanje, problematizira pitanje mogućeg bržeg rješavanja i legalizacija postojećih objekata. Nadalje znamo kako i kroz što kroz Zakon o građenju objekte koji jesu ili nisu do '68. godine kao takovi priznati kroz snimke prostora, dakle sve ovo što sam sada rekao govori o nužnosti, a podržavam temu koja govori da što je moguće prije legaliziramo gospodarske poljoprivredne objekte, znači uključivanje jednog širog segmenta društva u rješavanju tog problema, dakle od samih vlasnika poljoprivrednih površina, pa do, kroz rješavanje u katastre, u gruntovnima, u općinskim sudovima, te dakle razumije./… svim tim sudionicima u ovim postupcima kako bi se što je moguće i kvalitetnije u vremenskim periodima rješavali ti problemi. Mi koji često u okviru svog svakodnevnog posla imamo temu legalizacije objekata od 1968. godine, dakle vremena koje je jedan bazni period, vezano za građevinske dozvole i moguće prihvaćanje …/Govornik se ne razumije./… imamo problema kako bismo 10, 20, 30 ili 50 godina nerješavanja tih imovinskih odnosa, a kao preduvjet legalizacije doveli kako općinske sudove, tako i gruntovne u poziciju velikog i intenzivnog zalaganja i radnje, i mi u pojedinim jedinicama lokalne samouprave kroz vlastitu priznavanje pojedinih troškova tog rada dajemo svoj doprinos da bismo tu problematiku što je moguće prije riješili. imajući u vidu sve navedeno, jasno je da ću ovo prijedlog, prijedlog ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednog proizvoda i podržati. Hvala.

podsjetit ću da Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaća mnoge mjere unapređenja tržišta kao što su tržišne intervencije, tržišni standardi, priznavanje proizvođačkih i sektorskih organizacija i proizvođačkih grupa, ali i mjere koje se primjenjuju prilikom trženja sa drugim zemljama. Znači, uvozne i izvozne kvote, carinske kvote i drugo. Zatim, posebne mjere za pojedine sektore kao što su mlijeko, šećer, vino, hmelj i ostalo. Nadalje, zakon propisuje i obvezu prikupljanja obvezu prikupljanja podataka te izvješćivanja o tržištu poljoprivrednih proizvoda i provedbi mjera uređenja tržišta u cilju naravno pravovremene i bolje pripreme RH za EU. Želim istaknuti najvažnije odredbe ovih izmjena Zakona Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa konačnim prijedlogom zbog kojih ću i podržati ovaj prijedlog, a to su: najprije prvi razlog što ovaj prijedlog osigurava znači potpuno ispunjavanje obveza koje proizlaze iz mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 11. – ja držim za razliku od kolege Grubišića Grubišića da je to izuzetno važno. Sljedeći razlog je da ovaj prijedlog precizira pojedine pojmove, propisuje mjere uređenja tržišta, znači u odnosu na postojeći izričaj i to na bolje. Treći razlog je da ovaj zakon precizira da se u sektoru maslinovog ulja, a podsjetit ću da već danas imamo proizvodnju od 5 milijuna litara maslinovog ulja i to na osnovu i programa onog o kojem je prije ovdje bilo riječi, znači operativnog programa za podizanje višegodišnjih nasada koji je u ovoj regiji iz koje dolazim postigao zaista izuzetne rezultate jer sad na području Zadarske županije imamo negdje oko milijun stabala maslina, da je negdje 860 tisuća uređenih maslina i proizvodnja proizvodnja ulja je znatno povećana, ali i prerađivačka industrija u tom segmentu također. Znači, podržavam ovaj ovaj zakon jer precizira, znači da se u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina te sektoru voća i povrća potpore proizvođačkim grupama i sektorskim organizacijama daju za aktivnosti predviđene programom rada, planom priznavanja ili operativnim programom, to držim da je izuzetno važno zbog same kontrole sredstava. što podržavam i odredbe koje kažu da Vlada Republike Hrvatske donosi Nacionalni program u sektorima voća i povrća, vina, tu smo isto postigli značajan uspjeh i u proizvodnji grožđa, ali i kvaliteti vina i pčelarstvu također. Također podržavam iz sljedećeg razloga jer zakon detaljnije razrađuje odredbe o upisniku trgovaca voćem i povrćem, ali i mjerama koje se koriste kad se ne poštuju kriteriji što držim također da je važno. Pozdravljam i precizniji prijedlog načina utvrđivanja usklađenosti voća i povrća sa obveznim tržišnim standardima, ali i kontrolu usklađenosti inspekcijski nadzor, odnosno administrativnu kontrolu i kontrolu na na terenu provedbe mjera uređenja tržišta. I ono što je najvažnije i radi čega zaista podržavam ovaj prijedlog zakona je da je ovim prijedlogom znači osim ovog detaljnijeg, preciznijeg uređenja mnogih područja, ali i zaštite odgovornosti subjekata u ovom segmentu u slučaju većih tržišnih poremećaja, o čemu je govorio kolega Krešo, Vlada je preuzela odgovornost za korištenje sredstava poreznih obveznika što držim da je izuzetno važno i radi čega ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Josip Kraljičković. Izvolite. **Kraljičković, Josip** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Prvo mi je zadovoljstvo izraziti zahvalnost na vrlo korisnoj raspravi i podršci koju ste dali prijedlogu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o uređenju tržišta. Zadovoljstvo mi je ponoviti i ponovno ustvrditi da je ovo posljednji zakon kojim zaključujemo prilagodbu u Poglavlju 11. I ovom prilikom se zahvaljujem vama saborskim zastupnicima na pomoći i podršci koju ste dali svom području, a koje se odnosi na Poglavlje 11. Korisno je ponoviti kako je u ovom procesu pregovaranja prilagodbe Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnoga razvoja odradilo najveći dio formalno-pravne prilagodbe europskom zakonodavstvu. Ono što je mjerljivo od svih mogućih dokumenata i brojeva stranica 40% ukupnih svih dokumenata je odradilo, pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva Ovdje je također potrebno, sa zadovoljstvom vas podsjećam da RH ima strateške dokumente za područje razvoja poljoprivrede i ruralnoga razvoja. Ovaj Sabor je 2002. godine donio Strategiju razvoja poljoprivrede RH koja još uvijek je važeća, nitko je nije osporio. 2008. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Strategiju ruralnoga razvoja usprkos radu na velikom broju obaveza, poslova koje se odnose na proces prilagodbe. Radimo i na izradi Nacionalnog programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja. je usprkos tome uspjelo završiti sve svoje obaveze na vrijeme, nadamo se kvalitetno i u tom procesu prilagodbe u 3 poglavlja smo gotovo priveli sva poglavlja konačnom, nadamo se uspješnom, završetku. A to su poglavlja 11., 12. i 13. Između ostaloga ističemo i vrlo dobru suradnju koju smo u međuvremenu uspostavili sa svim našim proizvođačima,njihovim udrugama, asocijacijama, ali i sa jedinicama lokalne samouprave i jedinicama regionalne samouprave i uprave. Posebno ističemo i realizaciju i osiguranje i planiranje procesnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela kojim je ovo Ministarstvo poljoprivrede i hrvatska Vlada osiguralo provedbu svih mjera nacionalnih, ali i onih pretpristupnih. I tako možemo reći da i u ovoj godini proračun za poljoprivredu i selo nije smanjen u odnosu na prethodnu godinu. A također treba naglasiti da osigurana sredstva i uspješno provođenje IPARD programa u iznosu od više u milijardu kuna u ovoj godini, a iz tih sredstava također se mogu sufinancirati i projekti koji su vezani uz razvoj prehrambene industrije. Moram također podsjetiti vas da ste kao saborski zastupnici imali mogućnost da preko svojih predstavnika u Nacionalnom odboru sudjelujete u donošenju konačnog pregovaračkog stajališta za Poglavlje 11. i da ste to učinili jednoglasno prihvaćanjem jednoglasnim prihvaćanjem konačnog razvijenog stajališta koji je upućen Europskoj komisiji koji nadamo se da će biti u travnju ove godine i uspješno okončan. Ovaj prijedlog zakona nadam se da će još dodatno ubrzati našu prilagodbu kako standardima formalno pravnim tako i onim stvarnim provedbi u praksi. Zahvaljujem se još jednom na vašoj podršci i na primjedbama koje ste uputili na ovaj zakon. Zahvaljujem se. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti,